**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za razvojnu politiku gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, čitanje, P.Z. br. 819. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom, prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Hvala lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Dakle, vrlo kratko o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za razvojnu politiku gospodarskog oporavka Republike Hrvatske. Dakle, ovim zakonom se potvrđuje ugovor o zajmu za razvojnu politiku sklopljen između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj što je jedna od financijskih institucija iz grupacije Svjetske banke. Ugovor o zajmu propisuje iznos zajma, povlačenje sredstava zajma, financijske uvjete pod kojima je zajam odobren, te način podmirivanja financijskih obveza te stupanje na snagu i prestanak važenja ugovora. Ovim zajmom osnovna namjera je jačanje fiskalne održivosti kroz konsolidaciju javne potrošnje i stvaranje poticajnog okruženja za rast privatnog sektora. Dozvolite mi nekoliko riječi o samim uvjetima zajma. Dakle, ukupni je iznos zajma 150 milijuna eura, što u trenutku potpisivanja samog ugovora u protuvrijednosti je iznosilo 213 milijuna dolara, rok otplate glavnice zajma je 15 godina i glavnica dospijeva u cijelosti po dospijeću. Financijski uvjeti su vezani za referentnu kamatnu stopu koja je šestomjesečni eur ... u trenutku sklapanja ugovora o zajmu to je bio 10. svibnja 2011. godine, iznosilo je 1,713 uvećano za fiksnu maržu koja po uvjetima Svjetske banke iznosi 0,80 što znači u trenutku sklapanja ugovora ukupna kamatna stopa je bila oko 2,513%. Što se tiče naknada, sve naknade unutar zajma su praktički oslobođene izuzev ove ulazne koja se plaća jednokratno u iznosu od 0,25% iznosa glavne kamate. Kamate dospijevaju polugodišnje u dva obroka. Na kraju dozvolite mi samo dvije riječi o našoj suradnji sa Svjetskom bankom. Ovo je samo jedna je samo jedna u nizu programa financijske podrške Republici Hrvatskoj od strane Međunarodne banke za obnovu i razvitak koja je kada uspoređujemo sa svim ostalim međunarodnim financijskim institucijama, na prvom mjestu podatak od 1993. kada smo postali članica ove grupacije, u Hrvatsku je Svjetska banka uložila 2,2 milijarde eura u 48 48 zajmova. Također isto je vrlo važno spomenuti da smo korisnici preko 50 razno raznih darovnica i bespovratnih pomoći koje su bile namijenjene pokretanju i pripremi brojnih projekata koje su realizirani u ukupnom iznosu od gotovo 100 milijuna dolara. Također ovaj zajam o kojem danas raspravljamo odnosno Ugovor o zajmu je dio cjelokupne strategije suradnje sa Svjetskom bankom koja je potpisana još tamo 2008. godine i koja je definirana za četverogodišnje razdoblje do 2012. godine. Tom strategijom govorimo o terminu i vremenu koje se dogodilo prije samog izbijanja financijske gospodarske krize definirana su određena područja poput zaštite okoliša, infrastrukture, poput socijalnih naknada i socijalne sigurnosti nekih drugih koji su zapravo bili predviđeni da svjetska banka suportira ali isto tako je bila u samoj toj strategiji ostavljena mogućnost da se mogu realizirati i ovakvi zajmovi za gospodarsku suradnju odnosno za razvojnu pomoć. mi nastaviti dalje suradnju sa Svjetskom bankom obzirom da i dalje računamo na njihovu suradnju i u konačnici na podršku. Hvala vam lijepa. Hvala. Dame i gospodo ispričavam se trebao sam prije prelaska na ovu točku dnevnog reda jednu obavijest dati. Naime, 30. ovog mjeseca je dan Hrvatskog sabora koji se prema zakonu obilježava ili svečanom sjednicom ili na drugi način, a taj drugi način određuje predsjedništvo Sabora. Predsjedništvo Sabora se dogovorilo da ove godine, budući da smo lani imali 20-godišnjicu jednu obilnu da tako kažem proslavu, da organiziramo tako da nakon sutrašnjeg zaključenja sjednice, to će biti negdje poslije 12 sati imamo okupljanje zastupnika dole u prostoru našem, gdje bih se obratio sa nekoliko prigodnih riječi i na taj način obilježili taj

čelnike klubova da budemo ne samo kod glasovanja i općeg rada SAbora nego i nakon toga. Neće to dugo trajati da se ne raziđemo odmah nego da budemo u što većem broju kako bi obilježili Dan Hrvatskog sabora. Hvala vam lijepa. A sada pitam žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ o ovoj točki kojoj je državni tajnik dao uvodno izlaganje? Ne. Otvaram raspravu. Javio se u ime kluba HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.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 svakako izaziva posebnu pozornost odnosno zahtjeva od nas da u razgovorima o dodatnim zaduženjima dosita budemo oprezni, a i s druge strane odgovorni prema potrebama države da je što je moguće intenzivnije provodi program gospodarskog oporavka s jedne strane, a s druge strane kvalitetnim izvorima sredstava financira one programe i one aktivnosti koje će biti izravno u funkciji kako provedbe toga programa, tako i posrednog jačanja gospodarske konkurentnosti hrvatskoga poduzetništva. Međunarodna banka za obnovu i razvoj kao dio grupe odnosno grupacije Svjetske banke jedan je od najkvalitetnijih partnera kada kada se govori o financiranju programa Vlade RH s jedne strane s jedne strane u provođenju reformi, a s druge strane u realizaciji posebnih projekata kojima se jača gospodarska konkurentnost. Čuli smo već od državnog tajnika do sada smo u tim vidovima suradnje sa Međunarodnom bankom koristili 48 zajmova u vrijednosti od oko 2,2 milijarde eura i 51 darovnicu u vrijednosti od oko 72 milijuna američkih dolara. Vlada Republike Hrvatske dogovorila je s Odborom izvršnih direktora Svjetske banke da se od 2009. od 2009. provodi četverogodišnji program zajmova koji može biti vrijedan sve do milijardu 400 milijuna američkih dolara. kao što vidimo pred nama je 2. po redu ugovor o zajmu iz te strategije. Prvi je bio težak oko 200 milijuna, a ovaj je sada kako nam se predlaže težak 150 milijuna eura. Valja reći da su uvjeti pod kojima se plaća ovaj kapital izuzetno povoljni, jer kao što reče državni tajnik to će u konačnici iznositi oko 2,513%. To je vrlo dobra cijena cijena kapitala i teško da se može govoriti o boljoj koja bi se mogla ovog časa naći. Ono što iziskuje možda dodatnu raspravu bilo bi decidiranije određenje Vlada Republike Hrvatske o samoj namjeni. Naime, ovako postavljena namjena odnosno ciljevi kako smo dobili i u obrazloženje a to je jačanje fiskalne održivosti kroz konsolidaciju javne potrošnje, te stvaranje poticajnog okruženja za rast privatnog sektora još uvijek nisu dovoljno specifični da bismo znali u koje će to projekte konkretno u sklopu programa gospodarskog oporavka ova sredstva biti iskorištena. Čini mi se da bi bilo dobro i u tom smislu slobodni smo se nadati da će većina ovih sredstava biti utrošena za postizavanje ovog drugog cilja, a to je stvaranje poticajnog okruženja za rast privatnog sektora kao što reče predlagatelj u ovom dokumentu koji je pred nama odnosno prijedlogu to bi valjalo upraviti na povećanje fleksibilnosti tržišta rada i poticanje na aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Mi znademo da je nezaposlenost ključni gospodarski problem RH, zatim na smanjenje administrativnih i regulatornih prepreka za poslovanje, te ubrzanje rješavanja trgovačkih sporova. I to su dva iznimno važna pitanja koja opterećuju ovoga časa funkcioniranje gospodarskog sustava, nova ulaganja i razvoj, te smanjenje udjela vlasništva u državnim poduzećima kroz privatizaciju ili likvidaciju državnih poduzeća. E to je već jedno područje oko kojega bi valjalo biti nešto specifičniji jer smo svakako zavrijedili znati što Vlada konkretno planira na tom području. Evo danas smo u sredstvima javnog priopćavanja vidjeli analize o tome kako je gospodareno državnom imovinom u Hrvatskom fondu za privatizaciju, kako je zapravo država kroz posljednjih desetak ili više godina gospodarila portfeljem u državnom vlasništvu odnosno koje smo mi uopće koristi imali od vođenja tih poslovnih sustava u vlasništvu države. Očito je da cijeli taj posao u velikoj krizi i to pokazuju ne samo poslovni rezultati poduzeća koja su u pretežitom ili djelomičnom vlasništvu RH, dakle dakle ne samo rezultati komparirani s općim prilikama u gospodarstvu prije svega mislim na recesiju i gospodarsku krizu, već i činjenice koje govore kako su ta poduzeća poslovala i u kurentnim godinama od 2003. do 2007. kada se nije moglo govoriti o globalnoj pa onda ni o našoj nacionalnoj gospodarskoj krizi. Dakle, očito je da je model upravljanja portfeljem u vlasništvu države dospio u krizu i da je više nego urgentno vrijeme da se odgovori jasnim kako će se ubuduće gospodariti tim ogromnim vrijednostima, odnosno velikim vlasništvom. Ako dio ovih sredstava koje smo dogovorili s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj budu upravljena upravo u uspostavu toga sustava mi ćemo biti zadovoljni, jer bi tako iskorištena sredstva u konačnici mogla stvoriti efikasniji efikasniji sustav upravljanja državnom imovinom s jedne strane, a s druge strane i definiranjem državne politike u gospodarenju onim što ovoga časa drži u svome portfelju. Među tim gospodarskim subjektima svakako su i oni koji se mogu naći na listi za privatizaciju odnosno za prodaju, odnosno za likvidaciju tamo gdje su se stekli uvjeti za to. Tu nema potrebe čekati, to je pitanje i zdravoga razuma i logike upravljanja kapitalom i otvaranja novih šansi privatnim poduzetnicima. U tome smislu klub HNS-a, HSU-a podržat će ovaj prijedlog. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala zastupniku. U ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi kolega zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče, gospođo ravnateljice, kolege i kolegice zastupnici. Dakle ovo je zakon o Ugovoru o zajmu za razvojnu politiku gospodarskog oporavka. Sam naziv ovog zakona nam daje odgovore na neka pitanja o kojima se mi često volimo prepucavati. Dakle, u trenutku kad je donesen Program gospodarskog oporavka tom Programu gospodarskog oporavka je Svjetska banka dala zeleno svjetlo, dakle izrazili su svoju suglasnost da je to na tragu onoga kako i oni razmišljaju i promišljaju. i kolega Beus iz kluba HNS-a i državni tajnik su rekli koliko je zajmova Svjetska banka dala u proteklih 15-tak godina u Republici Hrvatskoj. Međutim ono što treba istaknuti, što možda nije dovoljno rečeno, to su sve zajmovi za strukturne reforme. I sad se automatski postavlja jedno pitanje, ali se i automatski daje odgovor na to pitanje. Da Hrvatska u proteklom periodu nije provodila strukturne reforme zar mislite da bi Svjetska banka po jednom novom modelu financiranja koji je uspostavljen kad je počela gospodarska i financijska kriza u svijetu dala prošle godine Republici Hrvatskoj kredit od 200 milijuna i ove godine od 150. Ne bi dala sigurno. Međutim, uz ove tehničke podatke da je ovo izuzetno povoljan kredit što se tiče kamate, mislim da kad govorimo o ovoj točci dnevnog reda, treba malo više progovoriti, možda malo detaljnije ući koje su to strukturne reforme koje bi se trebale financirati iz ovog zajma i što bi oni u principu. Kad ih povežete jednu uz drugu onda ćete vidjeti da ove strukturne reforme koje bi se trebale financirati iz ovog zajma su itekako povezane, a sve idu ka kranjem cilju da se smanji državna potrošnja, da se racionalnije koriste sredstva iz državnog proračuna. I ono što je najbitnije i na što smo svi najosjetljiviji, što nažalost nekada itekako se voli koristit u političke svrhe to su sredstva za socijalni program da se koriste na način da ih stvarno dobiju oni koji trebaju dobiti i da eliminiramo one koji nemaju i da na takav način se ne dovodimo u pozicije da smanjujemo socijalna prava nego da eliminiranjem onih koji nemaju pravo na tu socijalnu pomoć temeljem određenih zakona dođemo u poziciju da više sredstava podijelimo za socijalna davanja. Pa bih ja u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice nešto više rekao o sredstvima koja će se koristiti po određenim namjenama, dakle daljnje promicanje fiskalne održivosti i transparentnosti. Šta je fiskalna održivost, ništa drugo nego prosto narodski rečeno smanjenje deficita, smanjenje potrošnje, dakle dovest proračun u onu razinu u kojoj ga možete financirati pa čak i u pojedinim fazama kad imate deficit državnog proračuna, da taj deficit državnog proračuna svim investitorima i kreditorima koji žele financirat Republiku Hrvatsku daju do znanja da je taj proračun nešto što je održivo i nešto što Republika Hrvatska može financirati. Transparentnost državnog proračuna. Transparentnosti u trošenju javnih sredstava nikad dosta. Praktički kad bi svaki dan objavljivale koji su danas računi plaćeni sa koje pozicije uvijek bi se našao netko tko bi rekao to nije dovoljno transparentno. I kad govorimo o transparentnosti javnih financija to je jedan konstantan posao, dakle tom poslu nikad neće doći kraj. Kako se budu razvijali modeli financiranja, kako se budu razvijali i modeli trošenja novca tako će se razvijati i svijest hrvatskih građana da žele imati čim veću spoznaju o trošenju tih sredstava. I logična stvar, bez obzira što se učinilo u proteklim godinama u transparentnosti trošenja novaca poreznih obveznika da je i dalje potrebno radit na tome i logična stvar da u dogovoru sa Svjetskom bankom Vlada Republike Hrvatske itekako dakle htjela i dalje raditi na toj fiskalnoj održivosti i transparentnosti. Jačanje učinkovitosti javne uprave. To je tema i ovo kad kažemo ovako to je na poprilično načelnoj razini i svaki dan u jednoj raspravi se može čuti da smo nezadovoljni načinom na koji javna uprava funkcionira. Međutim, kad govorimo o javnoj upravi onda nju isto tako treba podijelit po segmentima. Neki segmenti su bolji, neki segmenti su lošiji, ali isto kao što je transparentnost proračuna tako i funkcioniranje javne uprave je nešto što će biti pod stalnom lupom hrvatskih građana i čim će netko čekat nekakav papir više od 5 ili 10 minuta ili sat vremena ili dan ili dva, nije bitno koliko, bit će nezadovoljan sa funkcioniranjem javne uprave. I logična stvar da reforma javne uprave, njena učinkovitost uvijek se treba radit na njoj i na kraju krajeva na takav način će se doći u poziciju da se smanje troškovi javne uprave, a s druge strane hrvatski građani će biti zadovoljniji sa funkcioniranjem javne uprave. Jačanje fiskalne discipline u zdravstvenom sustavu. Bit će prostora i vremena kad budemo govorili o izvršenju proračuna za 2010. godinu da vidimo koliko nas to zdravstvo košta. s jedne strane imamo kad govorimo o konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, kad govorimo o opterećenosti plaća onda ćemo svi govoriti kako je doprinos za zdravstveno osiguranje visok. S druge strane, kad vidimo da je to nedostatno za financiranje svih potreba i prava koje su definirane Zakonom o zdravstvenom osiguranju ili nekim drugim zakonima i s druge strane kad vidimo da je to 21 ili 22% državnog proračuna onda se svi zabrinemo. I logična stvar, dakako treba vodit brigu o održivosti fiskalnog sustava na razini opće države, tako itekako treba vidjeti kako i funkcionalno i financijski taj zdravstveni sustav, s jedne strane da bude efikasniji, s druge strane da manje košta. To je perpetum mobile i teško je o tome govoriti, ali bitno je da i ono što je kolega Milinović sa reformama zdravstva napravio da se određene stvari svode u određene okvire da se mogu lakše kontrolirati. Jačanje i učinkovitost, djelotvornost socijalnih naknada, usmjeravanje potrošnje na pomno odabrane programe i racionalizaciju mreže socijalne zaštite. I mislim da je ovo jedno pitanje koje zaslužuje posebnu pažnju iz jednostavnog razloga što na žalost do donošenja ovog Zakona o socijalnoj skrbi, ovog novog zakona koji smo usvojili prije tjedan dana svaki grad, svaka općina, svaka županija ima nekakav svoj program socijalne pomoći da li iz nekih političkih razloga ili ne. Pa vidite da u nekim gradovima u vremena gospodarske krize i smanjenja prihoda proračuna su došli u poziciju da neke populističke programe ne mogu više financirati jer će ih dovesti do bankrota. Ali isto tako da li na razini države moramo voditi ravnopravnu socijalnu politiku. Ako o ičem moramo razmišljati onda moramo razmišljati o tome. Zašto? Iz jednostavnog razloga što mnogi naši sugrađani su se našli na rubu i ne svojom krivicom, iz ovog ili iz onog razloga i nije dobro da onaj tko živi u bogatijem gradu ima daleko veća socijalna primanja od onoga tko živi na područjima posebne državne skrbi i u siromašnijim gradovima. Iz jednostavnog razloga moramo odrediti na razini države taj zajednički socijalni minimum i temeljem toga odrediti i socijalna davanja. Jer to i je bio razlog zašto se išlo na uvođenje osobnog identifikacijskog broja. Iz jednostavnog razloga da na jednoj strani imamo kompletnu imovinu svih hrvatskih građana, a s druge strane da onda temeljem te kompletne imovine, njihovog imovinskog stanja možemo odrediti koji imaju stvarno pravo ili nemaju pravo na određene pomoći s tim da moram reći da i taj osobni identifikacijski broj je bio jedan od projekata strukturnih reformi koje je financiralo se iz kredita Svjetske banke. Jačanje pravednosti i financijske stabilnosti mirovinskog sustava. Sigurno jedno od najbolnijih hrvatskih pitanja iz jednostavnog razloga što razlika između onoga što se isplati za mirovine po svim osnovama i onoga što se ubere iz mirovinskog doprinosa je negdje oko oko -16 milijardi kojih se mora pokriti iz poreznih prihoda državnog proračuna. I kad uzmete da je prošle godine prihod državnog, zapravo deficit državnog proračuna bio 14 milijardi, a deficit mirovinskog sustava 16 milijardi, onda praktički možemo reći da mirovinski sustav je taj koji je doveo javne financije u minus. S druge strane kad pogledate prosjek mirovina onda ćete vidjeti na žalost da taj prosjek je nešto što sigurno ne zadovoljava iz razloga što u proteklih 30-tak godina smo i živjeli u dvije različite države, živjeli u različitim i plaćali doprinose u različitom u različitom ekonomskom okruženju. I druga stvar ono što svi volimo nabacivati kad nam treba iz političkih razloga, a to je pitanje drugog stupa mirovinskog. Dakle, u onom trenutku prije 11 godina kad je završena mirovinska reforma i kad se reklo da će biti drugi stup mirovinskoga onda je isto bio plan da stopa izdvajanja za drugi stup mirovinskog se povećava tijekom godina. Iz razno raznih razloga se to na žalost nije dogodilo, jer jedan postotni poen smanjenje doprinosa ovog koji se uplaćuje u državni proračun je milijarda kuna manje u državni proračun. Uz ovakav deficit mirovinskog sustava možete mislit što bi bilo. To je samo jedno pitanje kad se prepucavamo oko toga da li drugi stup, ne drugi stup. Treba vidjeti što će biti s tim umirovljenicima za nekoliko godina kad odu u mirovinu. I to je razlog zašto Hrvatska itekako treba razmišljati o mirovinskoj reformi, mirovinskoj reformi koja će buduće umirovljenike zaštiti. Jer mi na žalost u ovom trenutku u mirovinskom sustavu imamo tri, četiri vrste umirovljenika ovisno tko je u kojoj fazi svog života, svoje životne dobi otišao u mirovinu, koji dodaci su ga zakvačili ili ga nisu zakvačili. I onda temeljem razlike samo zbog toga što je netko otišao pet ili šest mjeseci prije u mirovinu došao je do razlike u mirovini od nekoliko stotina kuna pa se to nadoknađivalo određenim dodacima i zaostacima. I ovo je jedna tema oko koje se politički ne možemo prepucavati iz jednostavnog razloga što i današnja oporba kada je bila na vlasti je radila nekakvu intervenciju u mirovinski sustav koje su dovele do razlike, a isto tako i mi kasnije kad smo bili na vlasti smo radili određene intervencije koje su dovele do određenih razloga. Stvaranje poticajnog okruženja za rast privatnog sektora. Dakle, povećana fleksibilnost tržišta rada i poticanje aktivnosti sudjelovanja na tržištu rada. E sad je to ono pitanje gdje se vrlo često u političkim krugovima voli raspravljati sa figom u džepu. Dakle, s jedne strane prema van ćemo štititi radnike, a s druge strane kad smo svjesni činjenice ovakvog liberalnog zakonodavstva a to nam stvara određene probleme, onda kad razgovara se sa Hrvatskom udrugom poslodavaca onda se pričaju druge priče. I za to je najbolji primjer prošlogodišnja izmjena Zakona o radu koja je bila benigna ali se iskoristila u određene političke svrhe. Ta izmjena Zakona o radu je bila upravo ka fleksibilizaciji tržišta rada. Smanjenje administrativnih i .../Govornik se ne razumije./... prepreka za poslovanje. Dakle, to je nešto što također treba raditi kontinuirano. I na kraju smanjenje udjela vlasništva u državnim poduzećima kroz privatizaciju i likvidaciju državnih poduzećima. Kad govorimo o portfelju Hrvatskog fonda za privatizaciju onda moramo biti svjesni da većina tih poduzeća je na žalost u takvoj situaciji da ih nitko neće kupiti. Vi imate mnoge turističke komplekse za koje se u posljednjih desetak godina raspisalo desetak ili petnaestak javnih natječaja na koje se praktički nitko nije javio iako se nalaze na vrlo atraktivnim pozicijama, u vrlo atraktivnim gradovima, u gradovima koji imaju stoljetnu turističku tradiciju. Dakle, imaju sve performanse da budu turistički interesantne. Međutim, opterećeni sa nizom obveza iz ratnih godina i poslije one su naprosto tržišno neinteresantna. neinteresantna. Međutim, mi smo imali i situaciju da smo pokušali prodati i neke tvrtke koje su u dobroj situaciji. Međutim, na kraju se pokazalo da se ne isplati te tvrtke dati bud zašto iz jednostavnog razloga sa određenom državnom intervencijom te tvrtke danas itekako posluju uspješno. Jedan od primjera je Hrvatska poštanska banka koja danas sa novom upravom, sa intervencijom države, sa hibridnim depozitom je došla do kapitala i danas posluje odlično. I ono što je vrlo bitno promjenom i u Vladi itd. su se eliminirali određeni politički pritisci jer u poslu, a naročito u financijama i politički pritisci to je nešto što naprosto ne može ići jedno s drugim jer onda gubite kriterije. Čim u financijama izgubite kriterije rezultati su opće poznata stvar, a to je negativno. Vrlo rijetko se dogodi nešto pozitivno. Dakle, ja sam u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice pokušao pojasniti zašto ovaj kredit kad govorimo o tome da je Hrvatska visoko zadužena zemlja pitanje je kad usporedite sa članicama EU, kad uzmete dug opće države u odnosu na BDP onda ćete vidjeti da je Hrvatska tu među najniže zaduženima. Ili ako uzmete zaduženje ili vanjski dug opće države, uzmite samo nama susjednu državu koja je članica EU koja ima duplo veći inozemni dug od RH, kad uzmete po broju stanovnika, no kad uzmemo imovinu RH koju treba gospodarski aktivirati i kad pogledate te gospodarske potencijale onda ćete vidjeti da zaduženost RH nije niti tako alarmantna, niti tako opasna kao što neki pričaju. Ali, moramo biti spremni da određene tvrtke i određene prostore moramo privesti namjeni kojoj pripadaju, a to je da ljudi u njima rade i ostvaruju dohodak i povećavaju BDP. Hvala lijepo.

je ovo dokaz da je u Hrvatskoj program koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na planu gospodarskog oporavka povod za to da nam Međunarodna banka za obnovu i razvoj daje ovaj zajam, odnosno rekli ste da se radi o dobrom programu održivog gospodarskog razvoja RH. Nažalost, to je netočno jer nije toliko upitno da li ćemo, da li će Hrvatska dobiti i ovaj zajam nego je upitno efekti i na što će se potrošiti novac koji će doći ovdje jer je gotovo nevjerojatna činjenica da smo dosad dobili kako je i rečeno uvodno 48 zajmova od ove banke u vrijednosti 2,2 milijarde eura, a podižemo zajmove u svrhu gospodarskog oporavka, a gospodarstvo nam sve više propada. I imamo i posljednje podatke da je, dakle trenutno najviša stopa nelikvidnosti u RH i to upravo pod vlašću premijerke Jadranke Kosor. Objavljen je podatak evo da kad je ona stupila u Banske dvore da je ta nelikvidnost evo iznosila, dakle da ju je podigla za gotovo

niti spominjao premijerku. Imamo povredu Poslovnika, kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa nažalost opet se ova poslovnička mogućnost krivo primjenjuje. Ja, kolega Burić, ovo o čemu ste vi govorili uopće nisam rekao. Dapače, vrlo rado bih argumentirano raspravio s vama o nekim stvarima jer gledajte u financijama kruške i jabuke ne možete miješati. Ako hoćete dvije stvari usporediti onda ih metodološki morate svesti na istu razinu. I to je jedini način. Sve drugo je čisto politikanstvo i zavaravanje. A da nismo napravili određene strukturne reforme budite sigurni da nam ovi u Washingtonu ne bi dali ove novce. Nemamo više prijavljenih klubova. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi kolega zastupnik Goran Marić, izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Kad bismo slučajno analizirali i dobili statistički podatak koje dvije najčešće riječi se upotrebljavaju posljednjih godina u Hrvatskoj onda zasigurno bi na prvo mjesto zasjele neplaćanje i zaduživanje. To je postalo uobičajena komunikacija i među građanima i među poslovnim partnerima. Zaduživanje samo po sebi izaziva zazor, izaziva ponekad zabrinutost za budućnost. Zaduživanje vrlo često povećava neizvjesnost koja nam dolazi. Zaduživanje i prekriva realno stanje i sliku koju trenutno imamo. vrlo često i jedini mogući izlaz za rješavanje problema i zaduživanje je jedini često izlaz za napredak i za gospodarski rast. I ono što je važno kod zaduživanja naglasiti je nekoliko stvari. Najvažnije je koji su razlozi doveli do potrebe zaduživanja, koje potrebe se time podmiruju, koja je namjera i svrha zaduživanja, kakvi se efekti od toga očekuju, koji je rok na koji se zadužuje poslovni subjekt, koji su uvjeti zaduživanja i jel' se time podmiruju kratkoročne potrebe ili dugoročne potrebe. Jer potrebno je kratkoročne potrebe rješavati kratkoročnim izvorima financiranja, a dugoročne potrebe dugoročnim izvorima financiranja. da se ovdje radi o svrsi i namjeni da je namjena ovog kredita za razvojnu politiku gospodarskog oporavka očito je da se radi o dugoročnoj potrebi, zato je važno naglasiti da je ovo izvrsno rješenje jer se radi o dugoročnom izvoru financiranja na 15 godina, a kamatna stopa je iznimno povoljna i iznosi ukupno negdje 2,5%. Ovim se pokazalo i ono što je dosada se moglo utvrditi da Europska banka za obnovu i razvitak

za razliku od mnogih financijskih institucija koje se tako ne odnose prema RH. Ovim se potvrđuje da Europska banka za obnovu i razvitak sa 2,2 milijarde dosada kredita uz najpovoljnije moguće uvjete i uz Hrvatsku banku za obnovu i razvitak najviše učinili za održanje gospodarske aktivnosti u RH. To su te dvije institucije koje RH treba iznimno cijeniti i takav odnos. Kad bi samo takav odnos bio poslovnih banaka u RH prema RH, kad bi primjenjivali iste modele onda bi RH bila u mogućnosti najmanje milijardu kuna godišnje plaćati manje kamata za financiranje svojih potreba, a koje je podmirivala zaduživanjem kod poslovnih banaka u Hrvatskoj. Najjeftiniji izvor sredstava poslovnih banaka u RH je nastao otpuštanjem, smanjenjem stope obvezne pričuve Središnje banke ili ukidanjem određenih stopa, graničnih stopa. Na ta sredstva poslovne banke su imale kamatnu stopu 0,25% I da je kojim slučajem imaju odnos prema državi u kojoj posluju kao što ima Europska banka za obnovu i razvitak onda bi ista ta sredstva uz jako dobru zaradu mogli plasirati u Republici Hrvatskoj uz 2,5% do 3% a u takvim slučajevima milijardu kuna godišnje Republika Hrvatska manje bi izdvajala samo na kamate. Ali poslovne banke u Republici Hrvatskoj financiranje potreba Republike Hrvatske koriste isključivo za kreiranje ekstra dobiti. Njihov model financiranja potreba Hrvatske države je pokazuje jedan određeni model sa određenom dozom prezira prema državi u kojoj posluju u i u kojoj ostvaruju ogromne ekstra profite. Ovo je primjer Europske banke za obnovu i razvitak, rokove na koje daju kredite i kamatnu stopu kako se odnosi prema svom partneru i kako se cijeni i poštuje jedna država s kojom posluju. Hvala lijepo i stoga podržavam ovaj Zakon. lijepo. Dalje nema prijava. I vrijeme za prijavljivanje je isteklo. Predstavnik predlagatelja nema potrebu za završno obraćanje. Stoga ja zaključujem ovu točku dnevnog reda, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.